Zahvaljujem.Ne znam šta je sa ovim ministrima zaduženim za birački spisak? Za dva koplja su bahatiji i primitivniji, mogu slobodno reći i bezobraznijim od drugih ministara. Verovatno znaju da su čuvari vaše izborne pobede, pa se tako i ponašaju,

Ja bih da pitam, ne znam zašto mi o tome uopšte raspravljamo ovde, zašto zamajavate građane i nas? Zašto lepo ne ukinemo te dve institucije koje ionako ste već faktički ukinuli, da ih ukinemo i formalno? Evo i

Potrošio je preko 400 miliona dinara nenamenski, što je negde oko 48% godišnjeg budžeta.Takođe je utvrđeno da je bez tendera firmama svoje supruge, svog rođenog brata i opštinskog većnika putem javnih nabavki male vrednosti dodelio, odnosno prebacio iz opštinskog budžeta preko 18 miliona dinara i o tome su čak pisali i vaši mediji, a to postoji i u Izveštaju Agencije za sprečavanje korupcije.Zbog svega toga Agencija za sprečavanje korupcije donela je rešenje kojim se preporučuje smena gospodina Gorana Miljkovića zbog sukoba interesa, nepotizma i ostalog.Gle čuda, skupštinska većina odlučila je da im se sviđa što je predsednik opštine kralj nepotizma i što je do grla u sukobu interesa. Glasala je protiv preporuke Agencije. Odlučila je da sukoba interesa nema, da nema nepotizma, da nema ničega i evo Miljkovića već u trećem, četvrtom mandatu. Ne znam više ni ja koliko dugo je predsednik opštine.Za to vreme, premijeru, ne znam da li znate, radnici zaposleni u javnom sektoru u Beloj Palanci ne primaju platu redovno, odnosno vaspitačice su u junu primile decembarsku platu, a radnici opštinske uprave januarsku.Meni je jako žao što ministar Glišić nije ovde, jer je on počasni građanin opštine Bela Palanka, da ga pitam zna li možda da njegovi sugrađani ne primaju platu redovno.Pošto vi sa pozicija sile ukidate odluke koje vam se ne sviđaju, što je sve iznad zakona, dajte lepo da ukinemo i ove institucije, da bar ne troše narodne pare.Da ne bi sada neko od vas mahao rezultatima izbora u Beloj Palanci, reći ću vam ovako. Nisu ljudi glasali da kauboj Miljković godinama prazni račune i puni privatne račune svoje porodice i njihove džepove. Nisu oni ni glasali za Miljkovića, jer ni za njega, kao ni za vas ovde, prema rečima vašeg vrhovnog šefa, niko živ ne bi glasao. Oni su glasali Oni su glasali za Aleksandra Vučića.Da li znate šta je najgore? Oni veruju da bi Vučić tog kauboja smenio, ali ne zna. Oni veruju da je Vučić jedini koji radi, da vi svi oko njega kradete, da on o tome poima nema, jer ne stiže time da se bavi.Verujte da ljudi stvarno veruju da je tako i njima je taj Goran Miljković neko koga će Vučić da smeni i onda će sa „Pinka“ i „Hepija“ doći u Belu Palanku, jer je upravo taj Miljković prepreka. Dakle, ne Vučić, nego taj Miljković.Verujem Miljković.Verujem da Aleksandar Vučić možda ne zna, možda zna, ne želim da licitiram, ja ću sve ovo o gospodinu Miljkoviću poslati na Andrićev venac, da jednom rešimo da li je narod u zabludi ili je Aleksandar Vučić u zabludi, da li možda narod ne zna da Vučić zna da on to radi i onda ga štiti.Što se tiče ovih zaduženja, takođe kao poslanica sa juga Srbije imam da kažem par stvari. Narod koji nas sluša treba da zna da ni Nacionalni stadion… Žao mi je što je Milija Miletić izašao, da ga pitam kako će tačno Nacionalni stadion da omogući izgradnju fiskulturne sale u Svrljigu, koja se gradi godinama i nikako da se završi, ali nije neće sve te pare, za koje se sada zadužujemo, rešiti životne probleme. Znate, Niš će i dalje posle svake jače kiše biti pod vodom zbog toga što Niš nema atmosfersku kanalizaciju. Te pare neće dovesti vodu u selima u Gadžinom Hanu i Merošini, gde ljudi na 40 stepeni nemaju ni tehničku. Neće pare obezbediti dovoljan broj ginekologa u Pirotu.Ne znam, premijeru, da li znate, tamo posle 15.00 časova nema dežurnog ginekologa, nego mora da dolazi lekar od kuće ukoliko se nešto desi. Pripravan je, nema ih dovoljno.Neće obezbediti nova sanitetska vozila u Aleksincu. Sticajem okolnosti, imali sam problem u familiji, pa sam upoznala ženu koja je ležala u krevetu pored mog člana porodice, koja je preko 30 sati čekala sanitetsko vozilo da je sa slomljenim kukom preveze iz Aleksinca u KC Niš ne zato što su medicinari lenji, nisu oni lenji, nego zato što ih nema dovoljno i zato što kada jedno vozilo ode iz Aleksinca, a drugo u nekom selu, grad ostaje bez saniteta.Neće ovi problemi rešiti ni to što ljudima kasne plate u Beloj Palanci šest ili sedam meseci. Zato vas molim, prestanite da zamajavate ovaj narod. Obećavate nam leteće automobile, dok Niš nema čestite ulice. Pa, lakše je dobiti sedmicu na lotou nego naći ulicu bez rupa u u Nišu.Obećavate nam budžet od preko pola milijardi evra. Kaže Vučić – biće toliki budžet, Niš to zaslužuje. Niš to zaslužuje, ali Niš ne može da realizuje ni trenutni budžet koji je tri puta manji. Obećavate jer znate da ste jug Srbije opustošili, očerupali. Postavili ste vašeg Miljkovića i slične nameštenike da nas pljačkaju. Znate da su nam opštine pred kolapsom, male opštine, da im preti katanac? Znate jer su vam se obraćali.Ministar Mali to zna, ali baš ga briga, jer gledate na jug kao na rezervoar glasova, kao na jeftinu radnu snagu. Kradete nam pare, vodu, vazduh, budućnost. Kradete jer mislite da možete sve, jer ne znate šta je inat južnjaka koje tretirate kao građane drugog reda.Hvala.

Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani predsedniče Vlade i članovi Vlade Republike Srbije, drage kolege, poštovani građani, nekoliko puta je u ova tri dana istaknuto da se radi o istorijskoj sednici Skupštine, sa čime se ja slažem, ali ne kao što ovi iz opozicije govore neistinama i o negativnim stvarima, već stvarno zbog istorijskih odluka koje ćemo se nadam doneti, izglasati i koje će doneti dobrobit svima nama, pre svega srpskom narodu i svim građanima Srbije.Pri tome, ne mislimo samo na tačku dnevnog reda koja se tiče deklaracije o Svesrpskom saboru, odnosu Svesrpskoj deklaraciji koja jeste od istorijskog značaja za srpski narod, već i na niz ovih drugih tačaka koje direktno ili indirektno trebaju doprineti daljem napretku Srbije.Baš kao neko ko je ekonomista po struci, ko je preko 20 godina u privredi, ja bih se osvrnuo na taj deo.

kao jednu veoma bitnu tačku, jer smatram što je u prethodna dva mandata, u prethodnih desetak dvanaest godina urađeno od strane NBS, naravno kao podrška ekonomskoj i finansijskoj politici koju sprovodi Vlada Republike Srbije, mislim da su stvoreni osnovni uslovi, odnosno pozitivan ambijent za razvoj i dalji napredak Srbije.Tu, naravno, pre svega mislim na devizne rezerve i stanje u kojima se nalaze preko 27 milijardi evra deviznih rezervi koje su povećane za preko 170% u odnosu na 2012. godinu, pritom mislim na rezerve u zlatu koje su u kvantitativnom smislu tri puta veće sa 15 tona rezervi preko 46 tona su rezerve zlata u vrednosnom pogledu preko puta veća vrednost.Neko

radi o najvišoj inflaciji ne znam u poslednjoj deceniji ili decenijama, a ja bih podsetio da je 2012. godine, odnosno nakon 2012. godine nakon što je SNS sa koalicionim partnerima stupila na vlast inflacija bila dvocifrena. Da je u prethodnih deset godina, u prethodnoj deceniji stopa inflacije bila na rekordno nikom nivou, oko 2%, a da čak zadnjih godina u uslovima krize sa kojom se suočava čitav svet i zbog ratova i kao posledica kovid krize, dvocifrena inflacija koja je u jednom trenutku bila svedena je na nivou ispod 4%.Ponovo bih se vratio na nešto što je najbitnije. To je, za taj ambijent poslovni, to je stanje kursa dinara, odnosno stabilnost kursa u odnosu na evro, jer ta izvesnost, odnosno predvidljivost u poslovanju, svako ko je iz privrede, svako ko se bavi biznisom zna šta to znači. Ja sam siguran da je to dobrim delom doprinelo da se ostvaruju pozitivni rezultati u poslovanju i da je sve to jedan od, ponovo kažem sa politikom ekonomskom koju vodi Vlada Republike Srbije i finansije, NBS doprinelo da Srbija ima među najveći rast u Evropi, da je stopa rasta i razvoja preko 4,5%. Iako imamo u vidu stopu razvoja drugih razvijenijih evropskih zemalja, stvarno se možemo nadati da u narednih desetak godina, u narednoj deceniji se možda značajnije približimo ili čak budemo na višem stepenu razvijenosti od mnogih evropskih zemalja.Ono što mi je interesantno, šta želim da pomenem, to je da se iz redova opozicije pored mnogo paušalnih i netačnih informacija, izneta je jedna koja se tiče pre svega juga Srbije i Vranja, odakle ja dolazim, gde je kolega koga ne bih imenovao pomenuo predsednika Vučića i tobože kako on ne drži obećanje, odnosno iznosi lažnu nadu građanima juga Srbije, a tiče se nemačkog investitora i fabrike koja, ja se iskreno nadam, dolazi u Vranje. Trenutno se radi priprema dokumentacije oko izmena plana detaljne regulacije, radi se na rešavanju problema restitucije. Sve to bi trebalo da bude završeno do novembra meseca ove godine, a nakon toga, ja se iskreno nadam, najveća grinfild investicija na jugu Srbije i u Vranju kreće sa realizacijom.To je ono što bih zamolio i vas, predsedniče Vlade, da u tom projektu istrajemo do kraja, jer preko 1.000, 1.300 novih radnih mesta bi bilo od izuzetnog značaja za Vranje. Zašto bi bilo značajno? Želim da se nadovežem na sve ono što je urađeno u Vranju u prethodnih nekoliko godina, hajde da kažem zadnjih 10 godina, a što sigurno Vranje, jug Srbije, Pčinjski okrug ne bi mogao da realizuje bez podrške države i bez podrške Vlade.Ovde su uglavnom opozicionim odbornicima puna usta priče oko ekologije, oko zaštite životne sredine, pa me bukvalno čudi da taj poslanik nije iskoristio priliku da kaže da se u Vranju već realizuje, odnosno pri kraju je projekat realizacije „Čista Srbija“, preko 142 kilometra kanalizacione mreže se radi, vrednost projekta je preko 70 miliona evra. Da je u Vranju nakon Kruševca, ako se ne varam, izgrađena druga fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, da je vrednost tog projekta preko 15 miliona evra.Kada evra.Kada pričamo o ekologiji, o boljim uslovima za život, u Vranju se realizuje projekat izgradnje kotlarnica na biomasu. To znači da mazut i toplana koja je u Vranju na mazut ide u istoriju. toplane se grade, sa kompletnom infrastrukturom i već naredna grejna sezona, Vranje će biti na biomasu.Takođe, biomasu.Takođe, kolega poslanik koji je pomenuo predsednika države, pomenuo je onako između redova da je to lažno obećanje predsednik dao prilikom posete Vranju, ali nijednog trenutka nije rekao da je ta poseta bila u rekonstruisanom zdravstvenom centru, zdravstvenom centru gde je izgrađen potpuno nov hirurški blok i gde je ceo zdravstveni centar, sva odeljenja rekonstruisana. Podsetio bih da je to bilo kada je bio na otvaranju ginekološko-akušerskog odeljenja, koje je takođe u potpunosti rekonstruisano.Tako priče da nema klima uređaja, da nema osnovnih uslova, to ne važi, naravno, za većinu porodilišta i većinu zdravstvenih ustanova u Srbiji, a naročito ne za Vranje.Još samo bih dodao kao neko ko je poslednjih desetak godina i u energetici, mislim da prvog dana koleginica koja sad nije tu, pa bih je pomenuo, Jelena Pavlović, Mi snaga naroda, je iznela takve, hajde da ne koristim tešku reč, takve neistine, tako smešne podatke što se tiče brojeva, što se tiče cifara, gde se milijarde menjaju sa milionima, milioni sa sa milijardama, gde je osnivač EPS-a ministarka Dubravka Đedović, ali ono što je mene posebno pogodilo i gde moram da reagujem, a to je da je EPS, odnosno Elektrodistribucija u nikad gorem stanju i da se sredstva uzimaju za likvidnost.Gospodo, ja vam tvrdim kao neko ko dolazi iz Elektrodistribucija i ko je na tom mestu direktora Elektrodistribucija ogranka Vranje 10 godina, nikad više se u našem sistemu nije ulagalo. Pričam, pre svega, o distributivnom distributivnom sistemu.Svedoci smo da se zadnjih godina radi totalna rekonstrukcija niskonaponske mreže, srednjeg napona, zamena trafoa trafoima sa sniženim gubicima, ugrađuju se pametna brojila. To su izuzetno veliki projekti, a ja se nadam da svi vi te benefite osećate i da, kad je Srbija u pitanju, nemate prekide ili, ako do toga dođe, to traje kratko, a ne a ne kao što smo imali situaciju u susednim zemljama.Na kraju, kao neko ko dolazi sa juga Srbije, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani predsedniče Vlade, znajte da koleginica pre mene ovo što je rekla za jug Srbije - u pravu je. Jug Srbije je velika snaga, u pravu je u delu da jug Srbije veruje vama, veruje politici Aleksandra Vučića i jug Srbije će i dalje imati najveći procenat glasova koji će dati predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi koja vodi Srbiju u sigurnu i izvesniju budućnost. Hvala. Hvala.

je teško obuhvatiti kompletan dnevni red, s obzirom na to koliko je on krcat raznoraznim nekim inicijativama, ali ono što je za njega karakteristično jeste zapravo ovaj niz kredita, pozajmica, zaduživanja, kojima je on opterećen, kao i budžet Republike Srbije.Gospodin ministar je pomenuo da je nama iznos javnog duga ispod 50%, ali je zanemario činjenicu da će on preći 50% kad se budu usvojili svi ovi predlozi.Ja imam pitanje. Ako smo već tako dobrostojeći, zbog čega je onda smanjena socijalna pomoć za oko 27.000 ljudi u Srbiji, koji inače imaju jedan prilično mizeran iznos?Drugo iznos?Drugo moje pitanje - zbog čega nije ukinut PDV na donaciju hrane ili formiran taj fond za povrat PDV-a na donaciju hrane, koji zapravo može da smanji glad u Srbiji? Taj fiskalni gubitak bi bio oko 2.000 puta manji nego iznos zaduženja samo za nacionalni stadion. Jel mi to nemamo para ili ne možemo da procenimo šta su zapravo prioriteti?Što se tiče zaštite nacionalnog interesa, on se štiti, pre svega, tako što se budžetiraju radna mesta u školama za mesta pedagoga i psihologa, tako što se formiraju dnevni boravci za rad sa decu sa problemima u ponašanju, gde će se raditi na prevenciji eskalacije nasilja, sa kojom imamo ozbiljan problem, i tako što se podstiče upis na nastavničke fakultete. Ja ne znam da li ste svesni da našu decu uskoro neće imati ko da uči, da deca i mladi neće da upisuju nastavničke smerove? Ako se već brinete za očuvanje našeg identiteta, kulture i ćirilice, treba da vas brine to što niko neće da upiše smer za nastavnika srpskog jezika i književnosti, i to je ono što treba da vas brine, ako hoćete da realizujete ovu deklaraciju.Što se tiče dnevnog reda, samo na primeru stadiona vidimo kako je to jedno zaduživanje koje nema racionalno utemeljenje i koje nije zasnovano na prioritetima i na istinskim potrebama. Zapravo, prioritet svakog dobronamernog predstavnika vlasti mora da bude zdravlje i prevencija obolevanja stanovništva.Mi pričamo o ekološkim problemima ne samo zato što volimo prirodu… 220 velikih zagađivača, od toga samo petina ima ovu objedinjenu IPPC dozvolu. To znači da neke firme u roku od 10 godina nisu dobile dozvolu koja precizira način na koje oni smeju da rade.

svega da se zahvalim na ovoj konstruktivnoj kritici i uvek je zadovoljstvo razgovarati kada čujete ovakav način, iz različitih uglova, gledanja na određenu situaciju u državi, društvu.Saglasan sam sa vama da je veliki izazov i problem nedovoljnog upisa studenata na određene smerove i to je nešto što bi moralo da brine ne samo predsednika Vlade ili resornog ministra, nego sve građane Srbije. Trebaće nam tu društveni konsenzus, da svi zajedno razumemo da ne možemo svu decu upisivati na IT smerove ili određene tehničke smerove, menadžerske, nego da mora da se vodi računa i o prosveti i novim profesorima, odnosno budućim profesorima. Gledamo i pratimo iz godine u godinu taj deficit i to je nešto što zaista zahteva jedan ozbiljan pristup.Rekao bih da to nije pitanje za neke administrativne, ako hoćete i političke mere, to je pitanje opšteg stanja u društvu i razgovora i sa roditeljima, sa porodicama i pravljenje jednog ambijenta da profesori nisu izloženi poruzi, često i verbalnom, nažalost ponekad i fizičkom nasilju od strane dece, a onda i deo javnih sredstava, odnosno medija, nažalost i deo javnosti, stanu u odbranu đaka koji se ne ponašaju onako kako đaci smeju da se ponašaju, što je opšte pristojno i urušavaju integritet profesora i nastavnika. Svi zajedno moramo na tome da radimo, ali nemam problem kada neko iznese konstruktivnu kritiku da to kažem.Nisam se javio na jedan od prethodnih govora, koji je bio dosta regionalno fokusiran na Nišavski i Pirotski okrug, ali i na zdravstvo. Što se tiče zdravstva, siguran sam da nije identična situacija u svim opštinama, gradovima, regionima, okruzima, i siguran sam da postoje okruzi gde imamo manjak ili nedovoljan broj uposlenih po određenim specijalizantskim pozicijama ili specijalizantskim resorima u okviru medicinskih ustanova, ali, istine radi, i pre svega zbog javnosti Srbije, želim da podsetim sve nas da je od 2014. do 2022. primljeno novih 35 hiljada zdravstvenih radnika. To je rekordan broj primljenih novih zdravstvenih radnika u osam godina. To je konkretna mera popunjavanja svih onih radnih mesta i potreba naših građana, ne samo ustanova za zdravstvenu brigu, nego pre svega za brigu naših građana, za njihovo zdravlje.U istom periodu, Srbija, odnosno Ministarstvo zdravlja je dalo 12.119 specijalizacija za lekare i time na konkretan način odgovorila na onaj nedostatak ili na onu vremensku rupu kada nismo vodili, kada država nije vodila dovoljno računa o izdavanju specijalizacija i pripremi za pravljenje budućih lekara specijalizanata i, nažalost, ne odgovornu politiku koju smo imali do 2012. godine, a koju nije lako popraviti, jer to nije pitanje jedne godine promašenih. Ovo su godine i decenije koje su ispuštene i koje zahtevaju najmanje duplo vreme da bi se ove stvari otklonile.Od godine do danas primili smo, i to je na poseban ponos države, Ministarstva zdravlja, najbolje diplomce 1641 lekara i dve hiljade medicinskih sestara i tehničara. Mislim da je to pravi podsticaj i pravi podstrek i prava podrška porodicama čija deca su odlučila da studiraju, upišu srednju medicinsku školu ili studiraju medicinski i stomatološki fakultet imati mnogo novih lekara, novih medicinskih sestara i tehničara, da će njihov standard primanja biti veći, uslovi za rad bolji, ali pre svega da će briga za zdravlje naših građana biti efikasnija i još kvalitetnija, a rekao bih da je nesporan, nesumnjiv napredak u toj u toj oblasti i to jeste ponos svih nas u Republici Srbiji.Što se tiče Bele Palanke, pre svega se slažem sa vama i hvala vam na tome da ljudi glasaju za Aleksandra Vučića i vi ste vrlo pozitivno o njemu pričali. Ne mogu da kažem da nisam iznenađen, ali je to nešto što je za pohvalu da ste priznali da građani podržavaju politiku Aleksandra Vučića.Sve bi to bilo lepo što ste okarakterisali u opštini Bela Palanka da ste preskočili samo jednu činjenicu, da gospodin Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka je bio član DS do 2016. godine.Ta godine.Ta priča pokazuje da vi ne možete da pričate negativno o delu vremenskom, činjeničnom kada ste saučesnici o tome što danas negativno ocenjujete.Spominjanje ocenjujete.Spominjanje supruge predsednika opštine se tiče upravo vremenskog perioda kada je taj predsednik opštine bio član DS. Što tada niste pričali o tome? I na partijskim organima i ovde u Skupštini Srbije. Sad ste se setili da ne valja Goran Miljković koji je dobio 80% na svim izborima.Ukrao?

tim?Uhvatili ste vi, pa ste zaboravili za dva dana šta ste pričali. Danas pričate o litijumu, sutra ćete da pričate o nečem trećem i tako u nedogled.Gospodin Goran Miljković ima podršku da vodi opštinu, a ako ne bude dobro radio, kao i mnogi iz naše stranke, biće promenjen, jer niko nije promenio toliko gradonačelnika i predsednika opština, ministara i narodnih poslanika kao što je uradila naša koalicija, pre svega SNS. Mi to ne radimo reda radi nego pokazujemo šta znači princip promenljivosti u politici koji je preduslov za političku vitalnost i dobre rezultate, pre svega poverenje građana. Poverenje građana dobijate na izborima, kao što smo mi u Beloj Palanci svaki put, a Aleksandar Vučić koga ste vi pozitivno ocenili i okarakterisali sa pravom ima podršku Pirotskog okruga i konkretno opštine Bela Palanka jer je jedini predsednik Republike Srbije koji je bio u poseti Beloj Palanci i otvori dve fabrike sa 300 radinih mesta i obnovio vrtić i dve osnovne škole, koje su rekonstruisane. Zato su građani Bele Palanke, preko 80%, dali podršku našoj listi. Gospodina Miljkovića ste trebali da podsećate na neke propuste, kako vi kažete, dok je bio član vaše stranke, kada ste o tome, naravno, tako glasno ćutali, što je naravno vaša svakako karakteristika, sveukupno politička.Hvala.

i kako se ko promeni oni ostaju u vlasti. Oni, dakle, ne menjaju svoju političku opciju. Sutra kada SNS ne bude na vlasti oni će opet biti na vlasti.Prema tome, ti ljudi koji menjaju političke opcije samo da bi bili na vlasti

da imate to u vidu.Svi oni koji su bili kada je DS bila na vlasti članovi stranke a nisu više članovi kada stranka nije više ne vlasti ne mogu se računati da su ikada bili članovi.Hvala vam.

samo interesno klijentilistički vezani za vašu stranku, a tada niste pričali, ali u načelu bih se složio sa vama. Mislim da ste vi tačno rekli te stvari i sam vaš primer je najbolji primer istinitosti onoga o čemu ste pričali, pošto ste bili ambasador Srbije u Crnoj Gori za vreme vlasti

dobra opomena i za vaše koalicione partnere koji su vam napustili DS a vi ste danas sa njima u koaliciji. Pretpostavljam da se i na njih to odnosni da su napuštali DS kada je izgubila poziciju u vlasti. Pretpostavljam da ste vi pričali o svojim današnjim koalicionim partnerima. Stoga vas ja podržavam. Ne znači vam, verovatno, mnogo moja podrška, ali evo iz moralnih razloga kažem da ste vi u pravu i da ste dobro okarakterisali vaše današnje koalicione partnere koji su napustili DS i rasturali DS i smenjivali, i smenjivali, izbacivali jedne druge kada ste izgubili vlast. Vi ste to lepo danas nama rekli i potvrdili da sve ono što smo mislili da smo bili u pravu. Čestitam to pročišćenje, nadam se da će biti na bolje svima vama, a rekao bih i Srbiji.Hvala Hvala.Replika, gospodin Lutovac.Izvolite. **Zoran Lutovac** Dakle, ja sam imenovan za ambasadora 2008. godine kada naprednjaci nisu ni postojali. Završio sam mandat u 2013. godini i molili su me da još ostanem ali ja nisam mogao da ostanem pod ovakvom vlašću. Završio sam posao.

formiran je Srpsko-crnogorski privredni klub. Matica srpska je prešla prvi put granicu i došla van Srbije u jednu državu.Dakle, državu.Dakle, što se tiče mog mandata tamo od svih relevantnih ljudi čućete kakav sam bio ambasador. Dobio sam i odlikovanje od Matice srpske, dobio sam odlikovanje od onih naslednika i poštovalaca i boraca iz balkanskih i Prvog svetskog rata, dakle svih onih koji su brinuli o srpskom identitetu. Svi oni su i izrazili poštovanje prema mom radu tamo.Otišao sam naravno kada ste došli vi koji ste potpuno pogrešno postavili politiku prema našem identitetu u Crnoj Gori. Hvala

redove.Koliko se sećam, politika SNS je bila da će saseći korupciju i da je zla prethodna bivša vlast uništila Srbiju, a vi ste upravo one koji su to radili, jer Goran Miljković jeste simbol toga, prigrlili u svoje redove.Da vam kažem još nešto, apsolutno nemam problem kojoj on opciji pripada, pripadao. Ja duboko verujem da neće pripadati nijednoj budućoj, nego tamo gde mu je i mesto. Takav čovek je morao u vaše vreme, pošto volite da koristite to vreme, da bude procesuiran.Što se vremena tiče, naše vreme tek dolazi. Hvala.

ja ću motivisan pričom koleginice koja je govorila o medicinskim radnicima i o tome da nećemo imati nastavnika, krenuti svoju diskusiju pokušavajući da nađem načina da predložim nešto što bi možda bilo i konkretno kao mera države da utiče ili pospeši kada su u pitanju određena zanimanja.Znate šta, ovih dana je bilo reči o socijalizmu kao društvenom

imam ideju socijalizma koji se kreće u realnim okvirima. Nama je posle 5. oktobra, kolega Jovanoviću, mogu li da nastavim, molim vas, kolega, izvinjavam se, mogu li? Rekli ste mi da mogu. oktobra je došla tržišna ekonomija i došao je kapitalizam. Sada kada govorimo o tome, mi moramo da budemo svesni da sve to utiče na naše tržište rada. Određena zanimanja, prosto iz razloga boljih ponuda koje dobijaju na tim tržištima, idu za tim ponudama i onda smo došli donekle u tu situaciju da imamo možda i deficit i zdravstvenih radnika, da imamo i deficit vaspitača i nastavnika, učitelja, pa čak i profesora na pojedinim tehničkim fakultetima. To je donekle posledica i toga što strane kompanije, pogotovo sa tehničkih fakulteta, mlade studente, kvalitetne, sa dobrim prosecima, gledaju nekako odmah da vežu za sebe.Da pređem na stvar, jedna od mera koje država može može da preduzme, a već je preduzela u jednom segmentu, a tiče se upravo jedne od tačaka na dnevnom redu, a to jeste Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti.Mi

kada govorimo i o našim vaspitačima, kada govorimo i o profesorima, nastavnicima, pa da vidimo da li ima prostora i na pravosuđe i da nađemo načina. Naravno, gledajući koji su naši okviri u budžetu, koje su naše mogućnosti kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave i u saradnji sa njima da jedan od motiva, uz ono što ste vi predsedniče Vlade govorili, a to jeste povećanje plata i uslova rada, bude upravo to da i te sfere i da i da kažemo te profesije mogu da konkurišu za neke stanove koje bi dobijali po subvencionisanoj ceni kvadrata. Činjenica je da i u Beogradu i Novom Sadu i u drugim gradovima u Srbiji cena nekretnina je zaista visoka. Kada pogledamo, jedna vaspitačica sa svojim primanjima i ako supružnik ima ista ili slična primanja, ne da će teško doći u situaciju da reši svoje stambeno pitanje, nego će doći u tešku situaciju da uopšte sakupi sredstva i za učešće za neku nekretninu. To jeste jedan od stubova upravo SPS da predlaže ovakve ideje, da se bori za njih i da zastupa upravo i da ih, da kažem, akredituje.Mogu da se složim i sa nekim kolegama koje su govorile i o tome da je možda dnevni red preobiman, da ima mnogo tačaka dnevnog reda, da ne može prosto da se svemu posveti dovoljno vremena, ali ono što ovde ne razumem, ne razumem da nakon te rečenice diskusija uglavnom ide u smeru o svemu drugome što nije uopšte na dnevnom redu. Onda neka logika stvari nalaže da čovek zaključi da zapravo nama fali još neka tačka na ovom dnevnom redu da bi oni uopšte mogli da se kreću u onim okvirima što nalaže Poslovnik, a to jeste upravo dnevni red.Da ne bih ja upao sam u tu zamku, govoriću o onome što smatram najvažnijim političkim pitanjem na ovoj sednici, generalno najvažnijim političkim pitanjem o kom po prvi put imamo konkretan dokument, to jeste upravo Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, kojom se utvrđuju ključni nacionalni ciljevi. Smatram da jeste značajna polazna osnova za izradu naše nacionalne strategije.Naš narod je u prethodnom veku dosta žrtava dao kako za svoju, tako i za slobodu drugih naroda i skupu cenu neretko plaćao za tu svoju slobodu kojoj smo uvek težili. Ali mi nije jasno da ne možemo da se okupimo oko nacionalnog pitanje koje poziva na sabornost, koje poziva na okupljanje i da iz ovog parlamenta izađemo složni oko svega toga.Možemo manu da nađemo svemu. Slušao sam mane zašto se u deklaraciji nalazi i Evropska unija, zašto se nalazi ovo ili ono. Ja lično smatram da možemo da govorimo da je moglo da nešto bude još više ili dublje govoreno o tome u deklaraciji, ali ono što jeste suština, ona jeste dobra polazna osnova i ono da imamo prvi put jedan dokument oko koga možemo svi zajedno da se okupimo.Iz tog razloga, s obzirom da ovakav tekst u deklaraciji ili ideje u regionu uvek izazivaju zloupotrebu o velikosrpskoj hegemoniji i drugačijim narativima, da ih ne nabrajam, tekst deklaracije u samom svom mislim čak i uvodu dobro govori i dobro definiše upravo kako bismo sklonili i takve moguće zloupotrebe, a to jeste da definiše da se ova deklaracija donosi poštujući načela zabrane upotrebe sile, mirnog rešavanja sporazuma i međunarodno preuzetih obaveza. Ne znam šta tu nije prihvatljivo bilo kome.Mislim da jedna od tekovina kojima treba svi zajedno ovde da težimo jeste čuvanje međunarodnog prava. Dejtonski sporazum, u njemu su igrom slučaja istorijsku ulogu najvažniju imali upravo socijalisti Slobodana Miloševića. On jeste garant mira i stabilnosti ne samo Bosne i Hercegovine, već siguran sam i čitavog ovog dela Balkanskog poluostrva.Takođe, vi ste, predsedniče Vlade, govorili o tome, ja želim da ovaj sporazum posmatram na taj način, jer vi ste tu istakli, takođe se na kraju same deklaracije, čini mi se, kao 44. ili 47. tačka nalazi da je ovo sporazum o istorijskom pomirenju, trajnom miru i razvoju, želim da ga gledam iz ugla pružene ruke prema drugim narodima. Smatram da to jeste zadatak i uloga nove generacije političara. Naš preduslov jeste da se integrišemo, da sarađujemo, da ekonomski jačamo i da stvaramo bolju perspektivu na ovom prostoru, ne govorim samo o Republici Srbiji, da se povezujemo, da se upoznajemo da se upoznajemo i u kulturološkom smislu i u istorijskom, kako bismo lakše prevazilazili neke razlike.Smatram da kada govorimo o tim razlikama, pošteno bi bilo, to govorim zbog nekih kolega koje sede u ovom parlamentu, da ili onda otvoreno i pošteno pričamo o tim temama, uz onaj preduslov o kojem sam govorio, a to jeste saradnja, da pošteno i otvoreno pričamo o tim temama ili da ne govorimo o tim temama, već da tražimo zajednički imenitelj. Onu zamku u koju se plašim da možemo da upadnemo, da smo već ranijih decenija upadali, a nažalost čujem i taj narativ i danas, jeste da o svemu tome govorimo, ali da budemo neiskreni. Plašim se da ćemo na taj način izgubiti samo vreme.Završavam, zato pozivam vreme.Završavam, zato pozivam da još jednom koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici još jednom razmisle, daju šansu ovoj deklaraciji bez obzira na razlike koje postoje među nama i da po prvi put složno, jedinstveno, svi zajedno damo glas za ovu deklaraciju. Zahvaljujem.

Ne.Hajde onda ovako, saglasno članovima 27. i 205. Poslovnika o radu, određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu.Vidimo se u 16.00 časova.(